Благодаря ви.

Благодаря, господин председател.

Предложението е прието.

„Преходни и заключителни разпоредби.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на